Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Продължаваме заседанието. Има процедура от господин Иванов. Заповядайте за процедура.

С по-рано направено предложение дневният ред на заседанието днес беше променено и като точка втора беше прието да бъде разгледан Изборният кодекс. Тема, която за нас е неприемлива, защото чрез нея едни определени субекти искат да се открадне вотът на българските избиратели, а след това да бъдат откраднати и данъците на българските избиратели. Ние от „Продължаваме Промяната“ не искаме това да се случи и за нас всяка една друга точка от седмичната Програма е по-важна от Изборния кодекс. Затова правя предложение, господин Председател, като точка 2 в днешното пленарно заседание да бъде разгледана настояща точка 11, която беше предвидена като точка 2 за днес, а именно: Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор 4 в частта му, преминаваща през територията на Република България в участъка Видин – Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“. Тази точка е с вносители Георги Свиленски и Борислав Гуцанов, внесена е на 22 октомври 2022 г. Считаме, че ако тази точка бъде разгледана днес, ще има далеч по-високо пряко въздействие върху живота на хората, отколкото разглеждане на Изборния кодекс. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Само да припомня, че мнозинството се произнесе коя да бъде втора точка – това, първо, и второ ние сме в режим на обсъждане на тази втора точка, която аз обявих, че започваме. Недопустимо е гласуването на процедурата Ви. Искате нова процедура ли? Заповядайте и след нея пак ще кажа, че е недопустимо – предупреждавам Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Аз моля да погледнете стенограмите, в които ще можете ясно да видите, че Вие не сте обявили началото на т. 2 от днешното заседание. Така че Вашият аргумент, че вече сме в разглеждане на тази точка, е абсолютно несъстоятелен. На второ място, промени в дневния ред могат да бъдат искани от народните представители във всеки един момент и Вие сте длъжен да ги подложите на гласуване. гласуване. Моля Ви да спазите Правилника, да подложите направеното от мен процедурно предложение на гласуване. Ако в залата има мнозинство, което е формирано зад това Изборният кодекс да бъде приоритет на българските граждани, то нека бъде и нека бъде ясно пред очите на българските граждани. Благодаря Ви. То е ясно пред очите на българските граждани, защото мнозинството прие тази точка да бъде втора. (Реплики.) Започнахме разглеждането ѝ и след като приключим разглеждането ѝ, ще приемем процедури и ще гледаме процедури по дневния ред.

Казах Ви, това е моята преценка, че в заседанието разглеждаме втора точка и процедурата Ви е недопустима.

Следях много внимателно дебатите преди почивката, никъде не обявихте, че започваме разглеждане на точката, затова си позволявам да внеса това предложение за удължаване на срока. На основание на чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам срока за внасяне на предложения между първо и второ гласуване по общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-253-07-3, от 17 ноември 2022 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от приетите на първо гласуване на 16 ноември 2022 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители,

и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 г., да бъде удължен със седем дни – до 2 декември 2022 г. Моля да подложите на гласуване направеното предложение. Благодаря Ви, господин Костурков. Има ли обратно предложение на това? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване срока по Закона за подпомагане на земеделските производители. Моля, режим на гласуване. След гласуването, господин Председател на Правната комисия, подгответе се да започнете четенето на Доклада. Обявявам, че ще четете Доклада. НАСТИМИР АНАНИЕВ Ще се спазва, да. Ще се спазва, господин Ананиев. Ако продължавате да викате от място, ще Ви отстраня от заседанието. Искам Искам да Ви кажа, че ще прилагам Правилника много стриктно. Днес Правилникът ще се прилага в духа на буквата.

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. (Народният представител

Сериозно ли си мислите, че по този начин ще бламирате работата на заседанието? (Шум и реплики.) Правилникът се спазва!

можем, господин Карадайъ – продължаваме.

Колеги, можете да стоите цял ден тук, имате право и на процедура, имате право и на изказване. Изберете кое от двете искате и заповядайте на трибуната. (Реплики: „Искаме стенограмата.“) Отидете и я вижте, никой не Ви пречи.

Квесторите, отстранете господин Ананиев от заседание, тъй като е наказан с отстраняване. ИВАНОВ: Аз апелирах към Вас, след като Вие не сте сигурен в това, че точка втора е започнала – да проверите стенограмата, стенографите са тук, пред Вас и могат много лесно да Ви кажат, че точка втора не беше започнала, когато аз направих своето процедурно изказване. То беше следното: като точка втора да бъде включена настоящата точка дванадесета от дневния ред, и Вие сте длъжен да подложите тази точка на гласуване. Отлично знаете това – във всеки един момент от пленарното заседание могат да бъдат правени искания за разместване на точки от дневния ред. Не разбирам какво налага да не спазите тази формална процедура. Ако има мнозинство, то ще реши Изборният кодекс да остане като точка втора от днешния дневен ред. Затова Вие абсолютно в нарушение на Правилника

е да подложите на гласуване моето процедурно предложение – ако то бъде отхвърлено, тогава да пристъпим към точка втора и думата на господин Чолаков – на председателя на Комисията, следва да бъде дадена, пред трибуната): Точно така! МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Защото Правилникът позволява различни по вид процедури, отлагане на разискванията, отлагане на точка, прекратяване на заседание и Вие не сте в правото си да отнемате гласа на народните представители.

прегласуване, направено от господин Росен Костурков, гласуване на моята процедура за включване като точка втора на настоящата точка дванадесета от дневния ред и след това да дадете думата на моите колеги, които също направиха искания за процедура. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Иванов, да Ви отговоря. Приемането на предложението на председателстващия за включване на точка втора – Изборният кодекс, беше с изричното условие Изборният кодекс да бъде точка Народното събрание се произнесе с две гласувания и точката беше фиксирана като втора. След това предложение не можете да правите предложение за преместване на точката, защото решението е прието от Народното събрание, точката е приета като точка втора. Това, първо. Второ, вече Ви казах, че е недопустимо предложението Ви по съображенията, които изказах. Не смятам, че е нужно втори път да изказваме – проверете си стенограмата, ако имате възражения, има ред, по който може да го направите. Не смятам, че това е редът, който трябва в момента да бъде в залата.

Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. водене. Господин Председател, смятам, че ние тук установихме едни хубави практики в предишното Народно събрание по спазване на Правилника. В момента Вие погазвате този правилник. Не знам какъв епитет да използвам, но ще Ви цитирам чл. 50, който казва, че по процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика, лично обяснение или обяснение на вот. Вие нарушавате, първо, чл. 50 от Правилника за организацията Второ, Вие си позволявате, господин Председател, да отстраните народен представител, без да мотивирате Вашето искане. Този народен представител стана, за да Ви каже, че Вие нарушавате Правилника на това Народно събрание. Господин Председател, моля, не си позволявайте такива волности – Вие сте там пръв сред равни и Вие трябва да владеете залата, трябва да спазвате Правилника, а не да го тълкувате по начин, по който на Вас Ви е изгоден. Когато искате да мотивирате нещо, моля, не го правете по начина, по който Вие го направихте, а го правете аргументирано! Като вземете Правилника, прочетете го поне веднъж. И цитирайте аргументацията защо нещо е прието или отхвърлено. Защото Вашата мотивировка в момента издиша, тя няма никаква юридическа стойност и в момента, в който Вие направите такава аргументация, може би залата няма да е в това положение, в което е сега. Когато спазвате Правилника, залата няма да е в това положение, в което е сега, и когато, господин Председател, Вие наистина започнете да бъдете председател да владеете залата и да не допускате това, което се случва в момента, може би в момента и залата ще ви приеме за председател. Към момента не смятам, че залата приема Вашето председателстване на заместник-председател за редно. Затова моля, извикайте председателя на Народното събрание Вежди Рашидов да поеме контрола, защото Вие очевидно не се справяте, господин Председател. (Ръкопляскания и Има ред, по който ще обжалвате наказанието на господин Ананиев. В Правилника е описан този ред. Аз се аргументирах. Първо направих бележка за нарушаване на реда го отстраних. Има ли други процедури?

Ще дам думата за процедури, моля да си седнете по местата! Продължаваме, имате право на процедури, има право на изказвания. Седнете си по местата и ще продължим заседанието с

от „Продължаваме Промяната“.) Ще приключите процедурите, всички процедури ще бъдат дадени, защото сега имате право на процедура. Прочетено е заглавието. Има процедури, после има…

Аз не нарушавам Правилника. Казах: дебатите са открити!

ще направя предложение, което няма как да не е допустимо, защото чл. 50, ал. 2, т. 4 от Правилника дава право всеки един народен представител да иска отлагане на разискванията по тази точка. Това е моята процедура за отлагане на разискванията по точката за Изборния кодекс на основанията, които господин Иванов изложи. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ще го преразгледаме по реда на Правилника. Засега не мога да го преразгледам оттук. Моля, режим на гласуване за процедурата за отлагане на разискванията по Изборния кодекс. Има направена процедура – моля, режим на гласуване.

седем парламентарни групи пет от тях се опитват да работят и да разглеждат Изборния кодекс и всеки да изложи своите аргументи за различните позиции на петте парламентарни групи. Една от парламентарните групи засега там мълчи, а друга парламентарна група тук, които продължават промяната от лошо към по-лошо, се опитват да саботират работата на Народното събрание. От тази гледна точка, господин Председател и уважаеми госпожи и господа народни представители, аз правя обратно предложение да не се отлага разглеждането, а напротив, да продължим работата, както вече пет от парламентарните групи са заявили, че искат да работят, за да изложат своите аргументи. (Ръкопляскания от ДПС.) А виждаме една от групите, която няма аргументи, явно по съответните текстове на Закона, иска да наложи своя диктат, както влязоха в политиката впрочем. Те в нарушение на Конституция и на законите на страната узурпираха властта. Предложението ми е обратно – не диктатът на малцинството въпреки Конституцията, законите и Правилника, а напротив – обратно, да продължим работата съгласно Правилника, законите и Конституцията и всеки народен представител и всяка една от парламентарните групи да изложи своите аргументи по различните текстове. Благодаря.

За обида на 500 хиляди български граждани. Защото, господин Карадайъ, за разлика от Вас аз прекарах 18 часа в заседанието, което Вие заедно с ГЕРБ организирахте на Правната комисия, за да гледаме безумните Ви промени в Изборния кодекс. А Вие не бяхте там! (Реплики от ДПС: „Лъже!

Господин Василев, ще имаме възможност, ако тече нормално заседанието – това, което казахте, да видим дали е вярно, или не е. Предложения, аргументация, мотиви

Господин Митев, Вие пречихте на това да чуваме кой какво казва, така че няма как да отстраня някого за нещо, което не сме чули по Ваша вина. Заповядайте за процедура, колега. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Докато течеше гласуването, което беше по предложение на господин Костурков, то още течеше и не бяха обявени резултатите, а Вие вече обявихте и влязохме в следващата точка. Как става това?! Аз имах процедура по прегласуване, защото имаше колеги, които не успяха да гласуват, но въпреки това Вие вече влязохте в следващата точка. Ако така ще се приема Изборният кодекс, кажете! Ако искате да пестим време, дайте, докато текат гласуванията, председателят тук на Комисията да стои и да си чете, за да се оптимизира времето. Това ли Ви е предложението, което искате да направим? (Ръкопляскания

влязохме в дневния ред и я обявих преди процедурите и преди да дам думата за четете на Доклада. Между обявяването на точката и предложението за четене на Доклада имаше поне 4 – 5 процедури,

Всъщност към Вас е процедурата ми – виждате какво се случва, когато нарушаваме Правилника. И единственият коректив за нарушаване на Правилника всъщност е да спазваме Правилника и това са тези процедури по начина на водене – когато нещо се нарушава, всеки народен представител има право да излезе тук и да каже кое е нарушено, господин Председател. Затова виждам, че вече успявате отчасти да овладеете залата. Ще помоля да мерите с еднакъв аршин и наистина вече да овладеете залата, като като вземете решението или да изгоните абсолютно всички нас, които бяхме тук отпред, както направихте с господин Ананиев, включително и господин Карадайъ, тъй като и той беше тук, или, господин Председател, да преразгледате решението си, за да може тази зала да продължи работа, както Вие твърдите, че желаете да стане. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Камбарев. На всяка процедура по начина на водене ще отговарям заради зрителите, които ни наблюдават. Вие сте отстранен, няма как да Ви я дам. Това, че стоите на стола, нищо не значи. Господин Камбарев, при нарушаване на реда в залата и при официално отправена бележка веднъж, не виждам какво друго можех да направя, освен да отстраня господин Ананиев, който крещеше, викаше, нарушаваше реда.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми не е изненада – по начина на водене Моята молба е наистина да приемете поведение на пръв сред равни, защото това прилича повече на пръв над всички останали. Вие имате не един, а четири микрофона пред себе си, а ние нямаме. Ако Вие прибързвате, играете игра на надцакване кой пръв ще обяви какво ще се случва, очевидно е, че Вие имате предимство, Вие имате микрофон.

да оглеждам достатъчно дълго време залата, за да не пропусна някоя процедура. Но тъй като в залата няма достатъчно ред въпреки настоятелните ми молби, може да сме пропуснали някоя вдигната ръка.

така че моята молба към Вас е наистина да мерите с равен аршин – или да изгоните всички, които бяхме отпред, заедно с господин Карадайъ, който също викаше – смятам, че това се вижда от всички камери, или наистина да преразгледате решението си. Не може за един да е едно, за друг – друго.

Надявам се, че ще продължим в по-конструктивен тон, защото това не помага на българските зрители и тези, които ни гледат, да се запознаят с нашите мотиви. Господин Иванов, имате думата за процедура. МИРОСЛАВ Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, извинявам се, че отново вземам думата, но ако Правилникът беше спазен малко по-рано, ние щяхме, господин Председател, да избегнем всички тези сцени. Виждате, че редът в залата се въдвори, когато Вие спазихте правилата. в този контекст последната процедура, която следва да отчетете и да спазите, е тази, която направих аз. Отново Ви обръщам внимание на две неща – Вие имате два основни аргумента и адресирам всеки един от тях. Първият аргумент е, че точка втора вече е била обявена преди аз да направя своята процедура. Не, не беше и Вие можете да направите справка със стенографите, каквато справка направих аз, и както се вижда от всички видеозаписи, които вече са публикувани в социалните мрежи от настоящето пленарно заседание. Няма как Вие да сте открили и обявили точка втора преди моята процедура по една-единствена причина – веднага след възобновяване на заседанието първото действие, което беше извършено, беше да направя точно тази процедура. По отношение на втория Ваш аргумент – че мнозинството в залата вече е решило и няма как да бъдат правени последващи промени в дневния ред, това няма как да бъде вярно по една проста причина. Ако силата на мнозинството решава в сряда да приеме дневния ред за седмицата, то той не може да бъде променян и по Вашия аргумент повече промени в Програмата не трябва да бъдат правени. И ето тук идва вътрешното противоречие, защото Вие предлагате по реда на ал. 5 нова точка – със силата на мнозинството тя се гласува отново и дневният ред на Народното събрание е изменен. По същата тази логика, направено предложение от народен представител следва да бъде подложено на гласуване. Като допълнителен аргумент мога да кажа, че ако пленарната зала е имала намерение за едно в 9,00 ч. сутринта, в 10,30 ч. волята на народните представители може да бъде напълно различна и Вие сте длъжен да поставите на гласуване направеното процедурно предложение. Благодаря Ви. Това е Вашето тълкуване, господин Иванов. Председателят употреби своето правомощие, което е изрично дадено в Правилника, залата го гласува и точката беше фиксирана като втора. Тя не беше фиксирана като трета или четвърта, или пета. Това е моето тълкуване и аз Ви го казах, и по тази причина не подложих на гласуване Вашето предложение. Казах, че е недопустимо. Сега Вие имате друго тълкуване, добре.

Виждам, че колегата Мирослав Иванов няколко пъти излиза да претендира, че има неспазване на правилата, които могат да бъдат установени от стенограмата. Това, за което е моята процедура – предлагам Ви да дадете почивка, да извадим тази стенограма и да видим кой е прав, кой е крив. Това е изцяло Ваше право.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е относно начина на водене. Мисля, че многократно вече беше заявено, че начинът, по който се разви след почивката това заседание, нарушава Правилника от Ваша страна. Ще дам един пример. Самата отмяна на наказанието, което Вие направихте, е в нарушение на чл. 160, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание според което единствено Председателският съвет може да отмени наложеното наказание. Аз се радвам, че Вие взехте решение да отмените наказанието си, но с това за пореден път нарушихте Правилника. Няма да повтарям това, което колегата Иванов изложи, всички бяха свидетели – камерите бяха свидетели в каква последователност се развиха действията след началото на заседанието, и мисля, че при тази поредица достойното е да отстъпите на някой друг воденето на това заседание. Благодаря. (Ръкопляскания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 Предлагам да прекратим за определено време процедурите и да минем към дебата по същество по заглавието на Законопроекта – не за нещо друго, господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Всичките тези призиви, които досега ги чуваме тук да нарушите Правилника и че не ги изпълнявате, затова аз бих искал да Ви поздравя. Тези призиви, които досега в процедурите ги слушахме и Ви призоваваха да нарушавате Правилника, но Вие не го направихте, искам да Ви поздравя и да продължим по дневния ред да разглеждаме Законопроекта. Благодаря Ви.

на едни граждани на балкона в залата, а други да бъдат изхвърлени по най-брутален начин и кой – Вие или Вежди Рашидов, издаде тези разпореждания на група граждани да им бъде скъсан плакатът, да не бъдат допуснати на балкона на Народното събрание и да бъдат изтласкани от сградата на Народното събрание, а други да бъдат допуснати? Днес са дадени два пропуска, утре ще се дадат 10, в други ден ще дадем 50, но трябва да знаем какъв е критерият. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Не съм издавал подобни разпореждания. Ще проверим и ще Ви отговорим. В момента няма как да Ви дам отговор на този въпрос. Има ли други процедури, уважаеми колеги? Не виждам. Може да пристъпим към разисквания по заглавието на Законопроекта. Има постъпили много желаещи за изказвания, доколкото първо ми беше представен списъкът, след това поиска госпожа Атанасова, след това господин Карадайъ. Първи в списъка на „Продължаваме Промяната“ е академик Николай Денков. Заповядайте, господин Денков, по заглавието. Този списък ми го даде председателят на Вашата парламентарна група.

Наименованието на един законопроект е важно, защото то трябва да отразява точно какво е съдържанието на законопроекта. Това, което видяхме, е, че един законопроект, който беше анонсиран като законопроект за връщане на хартиените бюлетини и даване на по-големи възможности за гласуване на българските граждани, се преобразува в нещо съвсем различно, включително и в законопроект за ограничаване на правата на българските граждани – например на тези в чужбина. Затова моето предложение е да бъде променено заглавието на Законопроекта, така че моля официално да го регистрирате и Законопроектът да бъде преименуван на: „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс с цел осигуряване на контрол върху вота на избирателите

а фиксирам заглавието на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. И нека да се мотивирам. (Шум и реплики.) Разбира се, господата, които се обаждат тук от залата, най-добре знаят, че това се отнася за тях. (Ръкопляскания за партийните централи, които внесоха тези предложения. Това са партийните централи на ДПС, господа, затова толкова се вълнувате, партийните централи на БСП и на ГЕРБ. Нека да мотивирам предложението си. (Реплика от народния

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Второто предложение, което е направено, е свързано с отказа да се направи запис в съответните

с цел да се избегнат проблемите в малките изборни секции. Четвърто, желанието да се подпечатват машинните разписки, които Вие направихте на хартиени бюлетини насила, за да може всеки, който ги подпечатва, да види как е гласувал човекът на съответната машина. Така че, господа народни представители, нека да наречем закона с неговото истинско име: „Закон, даващ възможност за контрол върху гласа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

онова, което посочихте като предложения на „Движение за права и свободи“ във Вашето изказване, аз имам Доклада тук, ще Ви помоля да ги конкретизирате. Алтернативният вариант, ако не ги конкретизирате, Вашето изказване влиза в една категория, която по народному се казва лъжа, а иначе може да се окаже, че е някаква фактологическа неточност. Защото може да се окаже, че това, което твърдите, че са предложения на ДПС, може би не са предложения на ДПС. Благодаря Ви.

Вие се обърнахте към вносителите, но не разбрах към кой точно се обърнахте, тъй като този законопроект беше внесен от БСП, но от техните предложения останаха много малко и всъщност това е законопроект на ГЕРБ. Всъщност БСП е един параван за желанията, които ГЕРБ и ДПС искат да вкарат в този Изборен кодекс. Така че, моля Ви, уточнете към кого точно са тези Ваши коментари и въпроси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Терзийски. Трета реплика има ли? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Денков! Този закон не бива и не трябва да се казва „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“, така че аз приветствам промяната, която Вие направихте, поради простата причина, че Изборният кодекс няма изобщо причина да бъде изменян. Въпреки това се гласува някак си на инат. Тук чухме подвиквания от залата, които казват: взимайте си процедури, хартията така или иначе ще влезе. Или с други думи казано: съпротивлявайте се, ние така или иначе ще вземем, ще си откраднем гласа на българските граждани, каквото и да правите. Въпреки това, някак си това се гласува на инат. Не съм сигурен, че и Вие – повечето в залата, които го правят, го правят нарочно или просто от някакъв инатлък, или че някой им е казал, че трябва да мине просто ей така. Затова този закон за изменение на Изборния кодекс ще се превърне в закон, позволяващ извращение с изборния процес. Това не са мои думи, а това са думи на господин Крум Зарков от същия дебат, който се е водил 2020 г. на 16 септември. И тогава вносителите на този закон – са били хората, които най-яростно са се борили срещу, пак повтарям, това извращение с изборния процес, така че моят въпрос към Вас, господин Денков, е: Вие може ли да дадете според Вас ясно обяснение защо днес – две години по-късно,

е, че е много лесно крадците, хайде така да го кажем, да викат дръжте крадеца. През цялото мое съзнателно съществуване това, което съм правил, е никога да не използвам лъжи, когато искам да постигна целта си да не използвам етикети, а да използвам аргументи. Аргументите ги казах ясно, ще Ви бъдат представени в писмен вид и тогава ще видите кои са Ваши, кои са на БСП, кои са на ГЕРБ. Заедно сте в кюпа. По отношение на това чия е отговорността за този законопроект? Разбира се, най-голяма отговорност носи вносителят, защото отвори кутията на Пандора въпреки всички предупреждения, които бяха направени, че това ще се случи. Така че отговорността на БСП няма как да бъде избегната, но отговорността за всяко едно предложение ще бъде на този, който го е внесъл, така че всяка партия ще носи отговорност за това, което е предложила, и това, което е гласувала, защото няма значение кой го е внесъл в края на краищата, има значение кой го е гласувал. По отношение на причините защо се внася? Господин Карадайъ, ние заедно с Вас сме народни представители от един и същи регион – Шумен.

където Вие сте много активно представени, така че нека да не се опитваме, че не знаем за какво става дума, защото хората, които трябва да гласуват по този, по предишния или по някакъв друг кодекс, те знаят защо се правят тези промени. процедура по начина на водене.

Един крадец, един лъжец, който беше помолен тук от трибуната да посочи фактите, защото има Доклад на второ четене. За неща, които е твърдял, господин Председател, от тази трибуна,

в моето изказване и в аргументите ние ще покажем какво става с машинациите на софтуера на машините. (Смях и конкретни факти, а не на алангро, както Вие обичате да говорите. Благодаря Ви.

Господин Василев, това беше процедура по начина на водене, нали? Да Ви отговоря. Направих бележка на господин Карадайъ да се въздържа от квалификации, но господин Денков използва квалификация, така че апелирам към всички Ви да се въздържаме от обиди, от обидни квалификации, от неща, които не може да докажем най-малкото, защото сме народни представители, а не следователи. Така че Ви моля да се придържаме към добрия тон и да върви напред обсъждането на Законопроекта. Сърдите се, че нарушаваме Правилника или имате претенции, че го нарушаваме, но самите Вие го нарушавате всяка минута. „Еее!“) Да, така е. Ето това е нарушаването на добрия тон и нарушаване на Правилника, защото е казано какво трябва да се прави. Използвам правото си на отговор по начина на водене, тъй като процедурите по начина на водене са много и да не вземам всеки път думата и да обяснявам, апелирам към Вас да се придържаме към добрия тон. Така аргументите ни ще бъдат най-добре чути. Продължаваме нататък. Следващото изказване е на госпожа Десислава Атанасова, след нея е госпожа Надежда Йорданова и продължаваме по списъка. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ползвам възможността да взема думата още по заглавието, за да заявя, че аз и колеги от парламентарната ни група сме внесли някои от предложенията в следващите текстове на Закона, които касаят район „Чужбина“ – подаването на заявления да бъде увеличено от 40 на 100, както и отпадането на функционирането на Обществения съвет. Още на заглавието в това изказване бих искала да Ви уверя, че заявките от предходната седмица, че ние няма да подкрепим тези си предложения в пленарната зала, са в сила и ако искаме да пестим време, така както много от Вас заявяваха, включително и с декларации от парламентарната трибуна, че трябва парламентът да работи по важните теми от дневния ред на обществото, а на практика демонстрираха повече от час загуба на пленарно време в процедури

в пленарната зала от нашата парламентарна група. И въпреки че на второ четене не могат да се оттеглят текстове, аз заявявам готовност, че ние с гласуването си ще ги отхвърлим. ще остане настоящата редакция на текстовете в Изборния кодекс. Тоест ще продължи да функционира Общественият съвет, ще продължи да има разписан текст за район „Чужбина“, макар че няма нито ясна методика за определяне на мандати, нито преброяване колко български граждани живеят трайно в чужбина по постоянен адрес, както и няма да подкрепим предложението ни заявленията за гласуване в чужбина да бъдат увеличени от 40 на 100, макар че има статистика на няколко проведени избори, че има много сериозна разлика между заявленията постъпили от български граждани, че ще гласуват в чужбина и реалният вот след това. Оказва се, че българската държава ангажира участие в секционни избирателни комисии, ангажира транспортирането на всички необходими документи, технически устройства и бюлетини в секции в чужбина, в които по предварителна информация от е заявено, че ще извършат гласуване там, а впоследствие се явяват малък брой хора над броя на секционната избирателна комисия. Именно с този аргумент и мотив го бяхме направили, но след като има опасения, че по този начин се ограничава вотът на българските граждани в чужбина, отново казвам: ние няма да подкрепим собственото си предложение. В този смисъл, за да не вземам думата на всеки текст след това, заявявам го от сега. А иначе по Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс бих искала да кажа само още нещо: не е коректно да не се споменат вносителите по общия законопроект – Доклад на второ четене, който разглеждаме в момента. Това са колеги от „БСП за България“ и колеги от „Демократична България“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господин Радостин Василев, за реплика. Втора реплика заяви господин Ананиев и трета господин Иванов. Вие, господин Митев, закъсняхте. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Атанасова! Първо, искам да направя една констатация към 12,15 ч. – Вие сте милата и добра госпожа Десислава Атанасова, която ние много харесваме. За съжаление, декларираното от Вас желание за оттегляне на тези поправки, които не са нищо друго, госпожо Атанасова, а едно отмъщение на Вас и на Вашата парламентарна група срещу българите в чужбина и срещу Обществения съвет, който буквално схруска предложенията на ГЕРБ относно измененията на Изборния кодекс.

как вчера Вашият лидер изказа едно становище, че той не бързал за Изборния кодекс, а Вие днес с такъв плам защитавате той да влезе като точка в дневния ред? Считате ли, че това, което правите насила и изнасилвате не само българския парламент, а и българското общество, ще повлияе положително на Вашия резултат, защото аз знам, че Вашият резултат не се гради от истинска подкрепа, а от едни купени гласове през всичките тези години. Голямата щета Вие я нанасяте в момента на БСП, но аз не съм сигурен дали те осъзнават, че оттегляйки тези безсмислени Ваши предложения – отвратителни Ваши предложения, не са по съществото на спора. Съществото на спора е ще оттеглите ли Вашите предложения за хартията, с които фалшифицирате изборите в България в продължение на 12 години. Господин Василев, връщам се към апела, който отправих. В изказването Ви имаше няколко обидни квалификации. Колеги, това не допринася за добрия тон! Всеки ще си каже мотивите. Моля Ви, въздържайте се!

не трябвало така да бъде, ама ние много съжаляваме, вместо когато кажем, че има район „Чужбина“ да се седне и да се обсъди на Комисията методологията.

откъде може да се вземе това. Но въпросът не е в това. Вместо това да се обсъжда на Правната комисия 18 часа, Вие обсъждахте да закрием район „Чужбина“, да ограничим правото на българите в чужбина да гласуват. Също така да затворим устата на гражданите. Общественият съвет не ни хареса. Ами да, не Ви харесва. Как ще Ви харесва, след като предлагате неща, които са неприемливи, след като искате служебно да спечелите изборите? Сега в един момент се отказвате от това, но въпросът е цялото време, което е загубено в тези предложения, но не се отказвате всъщност от най-голямата си магария. Това всъщност е да върнете протоколите, които се пишат на ръка, да върнете преброяването на хартия, да махнете паметта от машините, за да може да няма абсолютно нищо, да остават само едни чували, които Вашите бивши депутати обичат да разнасят напред-назад. Всички знаем, че всъщност има ли парламентарни избори в последните 10 години, за които съдът да е позволил да се броят бюлетини и да се отвори чувал. Само на местни избори и на референдум е имало такива решения, а на парламентарни няма такова решение на съда. Да, в това сте силни. Не си сипете главата с пепел, а си оттеглете решенията и предложенията, които целят служебна победа на ГЕРБ за следващите избори. Даже господин Биков в едно телевизионно участие заяви: „Ами не ни стигнаха гласовете.“ Да, разбрахме, че не Ви стигнаха и искате да си допишете гласове,

Уважаеми господин Председател, колеги! Госпожо Атанасова, хубаво е, че поне на някакъв етап чуваме аргументи от Вас като вносители на над 50 предложения, но това не трябва да се случва на второ гласуване. Това трябва да се случи, още когато Вие внасяте Вашите предложения в писмен вид в Деловодството на Народното събрание. От над 50 предложения, които Вие сте направили, имаше мотиви по-малко от една страничка. Тяхното съдържание и качество просто ми е обидно да коментирам. Неслучайно ние апелирахме такъв тип аргументи, подкрепени с цифри, факти и анализи да бъдат представени в Комисията на първо, на второ гласуване, за да може Правната комисия да направи един качествен дебат кои предложения са добри, до какво биха довели те и съответно кои предложения да предложи да бъдат подкрепени в пленарната зала. Не му е мястото тук да се изваждат едни или други аргументи в подкрепа на конкретни предложения. Това трябва да се случи по-рано и в тази връзка ние поискахме създаване на временна комисия. Една временна комисия, която да обсъди абсолютно всички предложения, защото те в голямата си част са взаимоизключващи се и противоречащи помежду си. Един човек на име Бойко Борисов каза, че ще подкрепи създаването на такава комисия и когато Вие сега излизате и твърдите, че спазвате заявките, които сте дали, беше редно да обясните защо не спазвате тази Ваша заявка, дадена лично от Вашия председател да бъде създадена временна комисия, която да обсъди кои текстове да бъдат подкрепени в залата и кои не, кои текстове са добри и кои не. От това Ваше поведение става ясно

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми репликиращи! Господин Иванов, да, съгласни сме временна комисия да обсъжда всички теми, които касаят например район „Чужбина“ по отношение на изчисляване на методика, по отношение на разпределение на мандати, по отношение на преброяване в чужбина – такова, каквото беше извършено само в България, по отношение на данните от гражданската регистрация, които са налични или не са налични в Главна дирекция На такъв дебат – експертен и конструктивен, сме съгласни. Това го заявихме и на Председателски съвет – не само ние, а всички колеги. Всички колеги. Струва ми се, че Вие не присъствахте тогава. Тогава Вашата парламентарна група обявяваше условия за бъдещото Ви правителство. В този смисъл отново подчертавам, че в такъв дебат – по същество, експертен за текстовете, които са разписани още от миналата година в Изборния кодекс и никой не ги изпълнява – нито Централната избирателна комисия, нито някой от народните представители, ще участваме. В този смисъл думата на председателя на нашата партия е категорично ясна и тя е за участие в подобни групи, комисии и консултативни решения, както искате ги наречете. По втората реплика за ползването, първо, искам да отговоря на някои от думите, които си позволиха колегите от „Продължаваме Промяната“. В интерес на истината, колеги, не съм очаквала министър в правителство, както и мандатоносител на правителството на Кирил Петков, да ползват подобни елементарни изказвания, изказвания, епитети, етикети от парламентарната трибуна. Очаквах, колеги, че Вашето ниво е доста по-високо и парламентарната трибуна няма да я ползвате за за употреба на думи като магарии и тем подобни. Няма да Ви цитирам, защото очевидно това не е дебатът. Последно. Да се говори за монархически титли в азиатски страни вероятно има смисъл, господин Василев, правете го. Аз падишах нямам, нито цар, но много ме притеснява, че Вие мислите, че всеки човек може да има падишах. Не всички са управляеми, господин Василев, не всички – само някои. Замислете се

Споменат ли е господин Василев?

Уважаеми колеги, госпожо Атанасова, нарекох Вашия лидер падишах, именно защото това е монархическа титла в част от азиатските страни. В мен е останало впечатление, че на този лидер Ваши депутати, господин Георг Георгиев е там, целуват ръце. На този лидер

Председател. Процедурата ми е първо към Вас и после към станалия известен с афинитета си към козметични продукти господин плюс предателските му изпълнения. Това от една страна. От втора, аз знам, че Вие, господин Председател, няма как да накарате някой да бъде възпитан, ако това не се е случило в семейството му, но поне човек, който произхожда от една парламентарна група, опитваща се в момента по всеки възможен начин да ограничи права на българските граждани, да не му се дава свободата своеволно и самоволно да си излива с цинизма несъстоятелността и безсмислието си от тази трибуна. Защото, човек, който в момента моторно е известен с далаверите, които е вършил в поверената му институция, да ни учи на морал, ми се струва малко обидно за тази сграда на повече от 120 години, която е видяла доста по-достойни от неговата обработена коса хора. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Уважаеми колеги, отново се обръщам към Вас, тъй като е процедура по начина на водене нея имаше и процедура по начина на водене, моля Ви още веднъж, придържайте се към добрия тон, защото другото, което мога да направя, когато не се придържате, е да спазвам буквата на Правилника – да Ви отнемам думата, и да започнем пак същите изпълнения – спазва ли се, не се ли спазва Правилникът. Нали разбирате, за трети път го казвам, че спазването на Правилника и добрият тон зависят от всеки един. Когато в изказване отправите обидни думи към другия, той ще стане и ще Ви отговори със същото. Това е толкова просто, че няма защо да го обяснявам. Така че, хайде да се придържаме към добрия тон и да вървим нататък.

Аз разбирам, че в тази зала днес ще Ви е трудно, много ще Ви е сложно, особено когато някои хора имат фиксации, сънуват, събуждат се, лягат си, стават с имената на ръководителите на

Уважаеми колеги, мисля, че се разбрахме по темата. (Шум и реплики.) Колежката Надежда Йорданова от 10 минути стои права и Ви чака.

Господин Цонев, госпожа Надежда Йорданова току-що предпочете аз да взема думата. Само едно нещо ще Ви помоля… ПРЕДСЕДАТЕЛ в това число и тази забележка, която току-що направихте. Когато се казва истината като това, че господин Георг Георгиев е целувал ръка на господин Борисов – това е факт, това не е обида.

Господин Василев, да Ви отговоря на процедурата. Целуването на ръка и в християнството, и в исляма е уважение на по-младия към по-стария, и ако Вие не сте го правили към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

Моето изказване ще е по същество относно заглавието на Законопроекта. Това, което ние обсъждаме в момента, вносителите са го нарекли „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Това, което ние в момента обсъждаме – резултата от дебата в Правната комисия, всъщност трябва да се наименува „Закон за разрушаване на доверието в изборния ни процес“. Защо твърдя, че това наименование би отразило действителното съдържание на разпоредбите, които ние ще обсъждаме днес, а може би и следващите дни? Защото това, което беше внесено и обсъждано на първо четене, от колегите от БСП, беше с мотива, че се цели да се увеличи правото на избор на гражданите, тоест да им дадем право повече да избират. Това, което се случи с поредица от предложения от колегите от ГЕРБ, на второ четене ние всъщност какво ще обсъждаме? Ограничаване на права, нашите права в страната, правата на съгражданите ни в чужбина, закриване на Гражданския съвет, тоест изключване на гражданското общество от организиране, провеждане, дебатиране на изборния процес. подмяна, всъщност фактическа забрана на гласуването с машина – на машинното гласуване, промяна на начина, по който се изчисляват мандатите в страната. Всеки един от тези въпроси е фундаментален, той засяга принципите – не само технологията на изборната ни система, принципите им. Това е недопустимо да се подменя между първо и второ четене, защото това е дебат по същество, по принцип и трябваше да се води на първо четене. ние предложихме създаването на временна комисия, защото явно в обществото има разделение по важни въпроси в изборния процес и те трябва да бъдат изговорени, обсъдени и законодателният процес трябва да рестартира. Това, което се случи в Правната комисия в дните след нея, това, което се случва сега, отразява именно взрива на доверието, защото, ако процесът беше проведен така, както изисква Законът за нормативните актове, Конституцията, ние нямаше да сме в тази ситуация, която виждаме в момента. Госпожа Атанасова я няма, но тя не пропуска да отбележи, че в момента ще обсъждаме предложение и на „Демократична България“. Обърнете внимание кога ние внесохме Законопроект за изменение в Изборния кодекс

за да можем да подобрим процеса и да отговорим най-вероятно наистина на необходимостта от повишаване на доверието и прозрачността в машинния вот, просто защото ЦИК не се справя добре с този процес. Защото колегите, членове на ЦИК от ГЕРБ и ДПС систематично блокираха всяко предложение за повече прозрачност в машинния вот. в машинния вот. Последният ми аргумент за това, че Законопроектът, който ние обсъждаме, е всъщност „Закон за взривяване на доверието в изборния процес“, ще си позволя да се позова на едно изказване на доцент Димитров – член на ЦИК от квотата на ГЕРБ, абсолютно недопустимо политическо изказване на действащ член на Централната избирателна комисия. Вчера той публично каза, че ако се разреши смесен вот, „Демократична България“ ще се окажат с 1% по-нисък резултат. Ето това взривява доверието в изборния процес, дами и господа. Изменения в Изборния кодекс, които целят по политически начин да предопределят един или друг резултат. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Реплики има ли към изказването на госпожа Йорданова? Заповядайте, господин Матеев. Втора реплика и трета. Да. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Йорданова, аз съм напълно съгласен с всичко, което Вие изнесохте пред народните представители. Въпросът ми е, госпожо Йорданова, всъщност и забележката ми, Вие не казахте изрично кой всъщност взривява доверието в изборния процес и как се случва това, че доверието в изборния процес методично е рушено от партиите на ДПС, ГЕРБ, а в последно време и БСП, и то е рушено без излагане на нито един аргумент. Говори се постоянно за някакви усещания, за някакви съмнения, че те нямат вяра в машините. По същия начин някои хора в страната имат съмнение в това, че земята е кръгла, но това по никакъв начин не променя учебниците по география, по физика, по астрономия, така че това не може да е аргумент за промяна на Изборния кодекс. Благодаря Ви. Трите реплики са заявени вече, господин Биков. Третата реплика е от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. На господин Митев е третата реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йорданова, аз бих искал да направя към Вас реплика и да Ви припомня промяната на Изборния кодекс в предното Народно събрание, когато Вие бяхте народен представител. Тогава, ако си спомняте,

че в събота след Свети петък Разпети беше направена извънредно – президентът подписа Указ и беше обнародвано Решението на Народното събрание. Тогава без много аплауз и без много приказки, без обществени обсъждания, без обществени организации, мнения и така нататък беше, беше, бих казал, тоталитарно наложено Вашето мнение, въпреки че – отварям една голяма скоба. Аз мога да си позволя да се върна малко назад в историята и да Ви кажа, че всички опити, когато тоталитарно са се налагали промени на Закона,

че в момента ние в голяма част… Както нашият председател на парламентарната група каза тук: „Не трябва да предрешавате нашето мнение, независимо че е минал на второ гласуване.“ Искам само да кажа, че ако

въведохме. И ще кажа, че пробно през 2009 г., защото тук много хора не са били даже и в България, направихме няколко района, в които експериментално да гласуват на машини. Ето тук има хора от бившето СДС, които могат да потвърдят това. Затова, обръщам се към Вас, госпожо Василева – когато човек излиза на тази трибуна, трябва да знае, че всяка дума, изречена от тази трибуна, има своята тежест и хората… Съжалявам, да, превиших.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Йорданова! Не знам дали зрителите си дават сметка, че това е Законът, който определя как гласуват българските граждани. Те имат правото да решат кой да управлява страната ни. Ние днес решаваме това как да бъде направено така, че техният глас да бъде отчетен, не загубен, не обявен за невалиден, неотчетен, калкулиран в общото накрая и да бъде излъчено управление, от което всички да бъдат доволни. Защото тук, в тази зала народните представители, журналистите, всъщност прекрасно знаете, че изборите в България се манипулират. Се манипулираха. Едва ли има някой, който си прави илюзията, че всичко е честно и всичко е изрядно. Има ли манипулация на протоколите? Естествено, че има. Има ли манипулация на гласа Ви? Естествено, че има. Оправданията от рода – всяка партия да има представител в секционната избирателна комисия и че тя трябва да ги наблюдава, аз не мога да ги приема. Да, всяка парламентарно представена партия има представител в секционната избирателна комисия, но не всяка парламентарно представена партия има огромен откраднат ресурс, който тя да мобилизира в изборния ден. Нали тези илюзии ги нямаме? Ако в една избирателна секция има възможност да се манипулират изборите, това е възможно и във всички други избирателни секции и точно това се опитват да направят вносителите. Машинното гласуване гарантира, че няма да има невалидни гласове, недействителни. Гарантира, че няма да има такива манипулации. Да, всичко може да се манипулира. Нашата цел тук обаче е да направим така, че то да бъде сведено до най-големия възможен минимум. Не само нарушаване на доверието, госпожо Йорданова, но и кражбата на гласа на българските граждани трябва да бъде добавена в заглавието. Политиката е изградена върху отговорност

Благодаря, господин Председател. Колеги, да, ще припомня, ние в момента обсъждаме Законопроект, внесен от колегите от БСП и съществено изменен с предложения на колегите от ГЕРБ. БСП предлагат връщане на хартиената бюлетина във всички секции. Колегите от ГЕРБ, наред с другите неща, които изброих, на практика слагат кръст на машините ефективно. Относно това, което ме репликира господин Иванов. Има съществена разлика в детайлите между това как се приеха измененията в Изборния кодекс от Четиридесет и петото народно събрание и това, което се случва сега. Да, заседанието на пленарната зала за приемане на измененията в Изборния кодекс беше дълго и беше на Разпети петък. За съжаление, времената бяха такива, че темпото трудно можеше да се определи по друг начин. Важната разлика и тук е детайлът, и дяволът е в детайлите, че тогава ние обсъждахме всичко, което беше минало през първо гласуване! Нямаше предложения, които да излизат извън обхвата на Закона, които да подменят фундаментални правила в изборния процес! Точно това го нямаше! припомнянето на исторически факти и наведените поуки за това, че този, който насила налага изменения в изборния процес, после плаща политическата цена чрез резултатите от изборите, надявам се и Вие да сте си взели тази поука. Времето ще покаже. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. По принципа на редуване на парламентарните групи при изказванията, господин Карадайъ, имате думата за изказване.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 Укрепването на демокрацията минава през свободни и честни избори. Такива избори, които създават доверие – доверие в изборите, доверие в органите, които избираме. Няма ли доверие в процеса, не може да има доверие и в органите. В последните години има огромен дефицит на доверие. Този Изборен кодекс, който действа в момента, има нужда от промяна заради доверието. Първо, безспорен факт е, че една част от българските граждани не отидоха да гласуват от притеснението дали ще се справят с машините. Вместо да ограничаваме българските граждани да упражнят правото си на глас – да могат да гласуват, ние, народните представители, трябва да изградим такива правила, че да улесним всички български граждани да могат да упражнят конституционното си право на глас. Но успоредно с това, трябва да положим максимални усилия, за да намалим субективния фактор при броенето на гласовете и при попълването на секционните протоколи, която ни беше основната критика, когато се разглеждаха промените предишния път големия брой недействителни гласове и големия брой поправки и сгрешени протоколи на секционните избирателни комисии. Ние от „Движение за права и свободи“ принципно направихме на второ четене и в този закон предложение, което правим от 2014 г. г. През 2016 г. по време на президентските избори имаше и тестване на тази система в България, а именно ползването на скенери

гласуването да се извършва с бюлетини, скенерите да приемат бюлетините, когато гласът е действителен, скенерите да отпечатват и секционен протокол, а самите бюлетини са налични, за да бъдат преброени и да има контрол над целия процес, за да има доверие от гражданите! Повтарям, доверие от гражданите към окончателния, към крайния изборен резултат. Още един повод, който ни накара да подходим и отново да направим това предложение, което го правим години наред. Ще дам само два примера от сайта на Централната избирателна комисия. Първият пример

брой положени подписи в избирателните списъци – 229. Броят разписки и броят подписи на физическите носители съвпада. Брой потвърдени гласове от машинното гласуване – 227. Нещо, което физически няма как да бъде контролирано. Физическите носители съвпадат, а електронните гласове се различават. Това е една секция. Мога да кажа и за кои партии са гласовете – Вие може да ги проверите, това са разпечатки от сайта на Централната в другата посока. Предишният пример беше, че гласовете са по-малко от положени подписи и брой разписки, които са отпечатани от машината. Сега е обратното. Брой контролни разписки – 349, брой положени подписи в избирателните списъци – 349, брой потвърдени гласове от машинното гласуване 350. В обратната посока е вече разминаването на електронния вот от физическите носители – разписки, отпечатани от машините, и брой положени подписи. Ето затова, когато ние говорим, господин Матеев, че има съмнения, има едни факти. Въпросът е, имайки ги тези факти, имайки съмненията, имайки два основни фактора: единият фактор е една част от българските граждани от притеснение да не могат да гласуват и да не отиват да гласуват, конкретни факти за разминаването на гласовете, вече няма как да има доверие в окончателния резултат! Наша е задачата да намерим онази формула

Уважаеми господин Карадайъ, слушах Ви внимателно – няколко неща са много важни в това, което казахте. Първото нещо е за доверието. Всъщност там е огромният проблем. Когато оставиш хората да броят, човешкият фактор поражда грешки – кога са мотивирани, кога са технически, кога са други, но грешките всъщност определят резултата. Когато гласуваш на машина, натискаш едно копче, излиза целият протокол, виждат се и гласове, и преференции – там грешки няма. Между другото, примерът, който дадохте, беше обсъждан по време на дебатите – става въпрос за действителни гласове. „Не подкрепям никого“ са тези липсващи гласове, които Вие визирате. Нещо друго много ме озадачи във Вашето изказване. Казахте, че от 2014 г. Вие имате много конкретна и постоянна позиция по темата. Аз извадих едно изказване на господин Цонев, който седи зад мен, и сега ще го цитирам – това изказване е направено в Народното събрание, има си го в стенограмата, може да си го прочетете. Той казва две неща. Първото: „Гласуването може да бъде само машинно! Гласуването не може да бъде комбинирано“ – визира с хартия. Това изречение е много важно! В същото си изказване той продължава: „Много е важно да се елиминира субективният фактор при отчитането на резултатите в секционните избирателни комисии“ – ето тук е доверието! Когато има човек, който брои, това ли е субективният фактор?! Продължавам, какво казва той: „При всичките години на прехода това са най-големите недостатъци на избирателния процес, не говорим за броенето – за гласуването!“ Никъде не говори да попълваме на машина, да се сканира, няма такова нещо в неговото изказване. Продължавам. Мисля, че оставянето на комбинираното гласуване обезсмисля машинното. Ето той самият го е осъзнал тогава машинното, защото пак ще имаме протокол с броене на бюлетини на ръка и описване на грешките и така нататък. Разбирате ли? Във Вашата група тогава сте го знаели какъв е проблемът. Какъв е този катарзис сега, с който искате да върнете броенето на ръка, писането на протоколите на ръка и когато човешката грешка, и човешкият фактор може да реши какъв да бъде резултата, а не гласът на гражданите. Благодаря. Втора реплика? Заповядайте, господин Божанов. Тук търси консултации с разбирачи на Правилника как да взема лично обяснение. Благодаря, господин Ананиев, ето помогнахте трябва да взимаме информирани решения, и то с процес, който помага на обществото да ни повярва, че ние искаме неговото доверие. Вие казвате, че много хора не са отишли да гласуват заради машините. Данни затова не съм видял. Да, има такива разкази: еди-кой си ми каза. Аз не съм отишъл заради машината, има и други разкази. Аз не съм отишъл, защото знам, че ще ми откраднат гласа. Ние тези неща трябва да ги измерим и трябва да питаме дали със социология, дали по друг начин, за да вземем информирано решение. Вие предлагате нови машини. Вие знаете, ние и в телевизионни интервюта, на Председателски съвет сме подкрепили по принцип обсъждането на тази тема, но и там има въпроси – включително същите въпроси със софтуера, флашките, протоколите, доверието в това нещо и друг аспект на тези машини. Хората по-комфортно ли ще се чувстват да вкарват лист в машина, която те не познават, или да натискат на тъчскрийн? Не знам отговора на този въпрос и не можем да го дадем днес. Разминаванията, които цитирате, са също много интересни. Въпросът е защо ги обсъждаме днес в залата на второ четене на този закон, а не ги обсъдихме в Комисията, в работна група, неща, които сме предлагали. Ние не можем сега да влезем в детайла тази машина дали е дефектирала флашката, дали някой е вкарал фалшиви разписки отвън, дали комисията е броила правилно, или грешно, за да задълбаем този казус и да видим, всъщност да видим има ли проблем със софтуера, или проблемът е в процеса и как да го решим с Кодекса? Ние сега от трибуната като го кажем това нещо – това е, извинявайте, опорна точка, а не търсене на решение. Ако го бяхме направили в Комисията, в работна група да намерим решение, да извикаме ЦИК, да извикаме „Сиела“, да извикаме „Информационно обслужване“ и те да кажат: тези две-три-пет разминавания, каквито има, на какво се дължат. Затова Ви моля, нека, като говорим за доверие, да се стараем не просто изменяйки изборните правила, да търсим това доверие, а и в процеса на това изменяне да се постараем хората да ни повярват, че това е нашата цел, а не да върнем едно или друго нещо. Благодаря. Благодаря Ви, господин Божанов. Трета реплика – господин Асен Василев. Благодаря, господин Цонев. Господин Карадайъ, в Комисията ясно беше представена Вашата идея как всъщност да се сканират хартиените бюлетини в момента на тяхното попълване, така че да има машинно отчитане на гласа, тоест да няма невалидни бюлетини. Също така да има и автоматичен машинен протокол. Това предложение наистина премахва два от големите недъзи, които в момента обсъждаме заради връщането на хартиената бюлетина. За съжаление, представителите на ДПС подкрепиха и предложението за връщане на хартиената бюлетина, която не се сканира и която се брои на ръка. Да разбирам ли, че Вашето мнение като парламентарна група е, че Вие бихте подкрепили Вашето предложение за автоматизация на тези процеси, но не бихте подкрепили предложението на БСП да се върне хартиената бюлетина и тя да се брои на ръка?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

онова, което той направи като реплика. Ние нямаме такова предложение. Ние не предлагаме да се броят хартиите. Господин Василев е разбрал нашето предложение. Ние предлагаме ползването на машини, на варианта на машини, такива каквито се ползват в САЩ и във Великобритания – скенери, които да броят гласовете и да отчитат, но той явно е някъде другаде, не е в залата и Вие правилно му казахте да бъде някъде другаде.

Нашата позиция винаги е била да се елиминира субективният фактор при броене на бюлетините и съставянето на протоколите, и то в 100% от секциите – във всички секции основно в страната. Ако има затруднения за чужбина в 100% от секциите, да елиминираме субективния фактор при броене на бюлетини и съставяне на протоколи. Това е била нашата позиция и тя продължава да бъде такава, само че технологията каква да бъде, вече е друг въпрос. И тук веднага отговарям на господин Василев. Да, господин Василев, нашата идея е старият модел на тъчскрийн и машини да излязат от ползване в изборите, а да въведем скенерите такива, каквито са утвърдени във Великобритания и в Съединените американски щати. Въпрос на възможното е в тази зала кое ще се приеме. Ето това е важният въпрос: кое ще се приеме? Колкото до господин Божанов, там не виждам дори проблем в неговото изложение. Да, доста хора не можаха и не отидоха да гласуват с оправданието дали ще се справят с машините. Това е факт и няма смисъл да спорим тук. Въпросът е, че дори и на един български гражданин да му се ограничи правото на глас, ние вече нарушаваме Конституцията. нещо, което Конституцията казва, е, че всеки български гражданин има право на глас. Второто, което ние сме направили в Изборния кодекс, сме записали, че гласуването е задължително. Друг е въпросът, че не сме предвидили санкции, но тук вече отивам до софтуера. И ако мога да си позволя да цитирам един класик – господин Митев, той каза: „Щом в една секция е възможно, значи във всички секции е възможно.“ Посочих Ви два примера и мога да продължа – те – те не са само два, което означава, че софтуерът щом го прави в една-две-пет секции, значи го прави във всички секции. Не съм следовател и не искам да разследвам този процес, но това са факти. Още един пример искам да дам, който е много важен. 2021 г., когато имаше избори за народни представители и президент, софтуерът беше направен по такъв начин, че пак да ограничи правото на глас на българските граждани да не могат да гласуват за двата вида избори. Тези, които се правим на много отворени и знаем всичко, не сме проверили, преди да влезем в секцията, какво да правим.

четири вида избори, не два. Пак ще ограничаваме българските граждани да могат да гласуват ли? Извинявайте, дайте да улесним българския гражданин да може да гласува. Гражданинът да го улесним, а ние извън гражданите да решим въпроса с елиминирането на субективния фактор при броенето и при отчитането. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Карадайъ. Декларация от името на „Български възход“ и след това има процедура от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

През последните дни наблюдаваме изместване на фокуса и вниманието на гражданите от наистина важните въпроси, като инфлацията, предстоящата зима и съставянето на работещ кабинет, към това дали ще гласуваме с хартиена бюлетина, или ще продължим да го правим с машина. Ние от „Български възход“ вече заявихме, че няма да подкрепим връщането на хартиеното и смесеното гласуване в секциите с над 300 избиратели и оставаме на тази позиция. Машините направиха преброяването бързо и точно. Елиминираха невалидните бюлетини и задрасканите протоколи, както и внесоха спокойствието, което липсваше в изборния ден.

Видно е, че хората са изключително разделени по тази тема. Те са разделени и заради всички нас, присъстващите в тази зала, защото последните седмици не спряхме да се нападаме, не спряхме да си отправяме обвинения как едните са откраднали изборите, а другите се готвят да ги откраднат. Важният въпрос е защо сега е толкова наложително да се променя Изборният кодекс? На избори ли отиваме колеги? Защо, ако това е така, това означава, че този парламент и мъртвороден и не може да излъчи работещо мнозинство, следователно няма правото да променя изборните правила и да подкопава доверието в изборния процес още повече. На избори през март може да се окаже, че вече дори няма кой да отиде да гласува, колеги. Ние от „Български възход“ отново призоваваме в ден като днешния всички парламентарни групи и народни представители да проявим мъдрост, да дадем крачка назад, за каквато крачка назад всички дадохме заявка в деня на откриването на това Народно събрание. Призоваваме Ви да търсим това, което може да ни обедини и да покажем, че сме държава, а не територия и единствено тогава имаме шанс да върнем изгубеното доверие. Единствено и само тогава можем да повишим избирателната активност и да гарантираме честен и прозрачен изборен процес. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Какви ли не изречения се чуха – кражба на гласове, манипулации, човешки грешки, човешки фактор, доверие в обществото. Невероятна истерия! Извинявайте, но наистина преминаваме границите на нормалното и на разумното. Аз искам да Ви дам само един пример като реплика на господин Николов. В Европа има само три европейски страни – три, уважаеми колеги, и съм сигурен, че Вие много добре го знаете, които имат някакъв вид машинно гласуване, и това е Естония, това е Швейцария и това е Белгия. Има две държави, които са пробвали да направят машинно гласуване: най-старата демокрация Франция и Германия – и двете страни след доклад на техните служби за сигурност се отказват, защото има съмнения за националната сигурност. И затова, уважаеми господин Николов, изреждам Ви за втори път от трибуната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 Ясно искаме да направим така, че българските граждани да могат да гласуват и с единия, и с другия вид гласуване – и с машина, и с хартия, което отново е една крачка по-напред. Ние ли бяхме най-умните, ние ли бяхме тези, които открихме преди другите държави това гласуване, и нашите служби за сигурност може би са по-добри от тези? Затова, уважаеми господин Николов, нека да спазваме европейската практика, след като и Промяната и ДБ се определят за най-европейските партии и кой е по-по-най-

Извинявайте, господин Димитров, да – след господин Василев, за да редуваме групите. Извинявайте, господин Димитров. Благодаря. Господин Николов, репликата ми е към Вас. Това, за което Вие призовавате – да се прояви разум и да се направи наистина обществен дебат, който между другото трябваше да бъде направен, преди да бъде разгледан Законопроектът на първо четене, затова имаме и съответните срокове, които не бяха спазени. Тъй като току-що чухме европейската практика – може ли да коментирате дали в европейската практика имаме случаи, като секция в град Разлог със 70,37% невалидни бюлетини, секция в град Петрич с 50% невалидни бюлетини, секция в град Велинград с 46,92% невалидни бюлетини. Ако няма такава европейска практика, защо според Вас няма?

Защо беше въведено машинното гласуване в България? То започна да се въвежда от 2009 г. с множество експерименти, защото има много измами в България. Това е проблемът! И в тези европейски страни, които бяха изредени, нямат такъв проблем нито с купуването на гласове, нито с контролирания вот, нито със сгрешените протоколи, нито със стотиците хиляди невалидни бюлетини. Нито един такъв проблем няма – нито Австрия, нито Германия, нито някоя от страните, които бяха изредени тук. Хора, ние имаме проблем и и тези проблеми с купените гласове отвратиха голяма част от българските граждани от изборния процес – това е истината. Защото бяха показвани тези практики по телевизията, хората ги усещат и ги виждат. И лошото е, че след като машинното гласуване е един изключителен успех за тези 13 години, в които ние го въвеждаме и бяха правени безброен брой експерименти, лично аз гласувах 2009 г. за първи път машинно във Френската гимназия в София, всеки път броят разписките и всеки път разликите са минимални, машинното гласуване е изключителен успех. И сега как разчитат хората дебата в залата? Че има желание за връщане към онези много неприятни практики по купуване на гласове, по контролиран вот, така звучат нещата за българските граждани, това е лошото. Защото, ако имаше добро желание, можеше да направим машинния вот още по-сигурен, това трябваше да е дебатът, още по-сигурен. Достъпът до кода да е универсален за всички, всички да могат да правят проверки, да участват в сертифицирането на машините, на всеки един етап да бъдат там да могат да правят проверки хора от гражданското общество. Тоест, ако имаше желание и воля, машинният вот можеше да го направим още по-прозрачен и още по-сигурен. Вместо това се връща една дуална система от хартиено и машинно гласуване, но забележете – няма да се взима протокол от машината вече, а машинните разписки – комисията, която цял ден е работила, 12 часа са били там и те грешат при събирането така или иначе и при обработването на документите, ги караме да смятат и машинния вот?! Колеги, това ще доведе до всички онези стари практики, които се опитвахме да премахнем. Така че аз се надявам разумът да надделее и все пак между първо и второ четене в този дебат да направим машинния вот по-сигурен, това да бъде целта ни, а не да се връщаме към ужасното минало. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Трета реплика искаше господин Митев.

Да, благодаря Ви. Пропуснал съм да запиша втората и затова. Дуплика, заповядайте. Абсолютно прав сте, господин Василев. Това беше мой сериозен пропуск, че не започнах да цитирам конкретни секции с изборни нарушения в условията на хартиено и смесено гласуване, но не го направих поради една много проста причина. Днешният пленарен ден надали ще ни стигне, ако започнем да изреждаме тези нарушения, за да можем да очертаем всички порочни практики, които години наред изкривяваха изборния процес, и които, за съжаление, се възпроизвеждаха посредством това, което се опитваме да върнем днес на второ четене. Съгласен съм с господин Димитров. Именно това беше държавническият подход, това беше причината да започне експерименталното въвеждане на машинното гласуване, за да се осигури постепенен преход от гласуване с хартия към машинно гласуване и всичко това нека не забравяме, беше дългосрочен процес към привеждане на изборното ни законодателство във форма, в която може да гарантира честния вот. Уважаеми господин Гуцанов, прав сте в това, което сочите по отношение на европейските страни, в които се гласува с хартия. Само че тук от репликата Ви оставам с впечатлението, че не съм бил правилно разбран и очевидно пропускът е мой. Ето защо държа да бъда разбран правилно и ще Ви кажа следното: Уважаеми господин Гуцанов, проблемът ни днес не е точно в хартията, проблемът ни днес не е толкова в технологията на гласуване, проблемът ни е в средата и условията, при които се провежда гласуване, проблемът ни са рисковите секции, зависимият вот, контролираният вот, огромният дял на недействителните бюлетини спрямо броя на гласувалите. Ето това налага машинното гласуване да остане. Защото единствено то минимизира тежестта на тези порочни практики при провеждане на изборите. И до момента опитът ни в последните 10 години сочи, че най-ефективно в посока на пресичане на порочните практики се явява машинното гласуване, а когато ние успеем да приведем нашето общество във вид и ситуация, която отговаря на европейските високи стандарти, които позволяват гласуването с хартия, разбира се, че сме готови да направим тази стъпка и да осигурим далеч по-големи възможности за гласуване, включително и с електронно гласуване, включително и с гласуване по пощата, но затова трябва първо ние да си свършим работата в тази зала. Благодаря. (Ръкопляскания от За процедура? Заповядайте. Да поздравим нашите млади приятели от Нов български университет. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости от Нов български университет, уважаеми колеги! Взех повод от изказванията на господин Карадайъ във връзка с предложението на ДПС за въвеждане на скенери, както той ги нарече, или машини за автоматизирано преброяване на хартиения вот.

Да, процедурата ми е за отлагане на разискванията и ще се обоснова защо. В хода на изказванията стана дума именно за тези машини, които са различни от сегашните машини за автоматизирано гласуване. Това изисква едно структурирано обсъждане на този въпрос, а именно да стане ясно как може да се работи с тези машини, тъй като в Правната комисия това предложение е отхвърлено, в същото време „Движение за права и свободи“ са гласували за изцяло хартиения вот, тоест има известно противоречие. Това противоречие се дължи именно на нашия устрем въпреки всичко, въпреки общественото обсъждане, в нарушение на Правилника, който вече много пъти беше казано преди първото приемане на първо четене, да се приеме този законопроект. И аз мисля, че нашето предложение за структурирано обсъждане, една временна комисия, именно на тези въпроси, е шансът ние да разгледаме това предложение задълбочено. В противен случай заявеното желание от ДПС остава една декларация, която противоречи на действията. Затова аз апелирам и колегите от ДПС да гласуват за отлагане на разискванията, за да може да се създаде една такава временна комисия, която да разгледа всички предложения. Благодаря.

за изцяло хартиено гласуване със 100% машинно отчитане на вота и машинен протокол – това предложение да да са само хартии, е свързано с въвеждането на скенерите. Тоест, то не е в противоречие, а то е във връзка. И аз в Комисията изтъкнах тази връзка, за да въведем скенери, трябва да има хартиени бюлетини 100%, защото няма какво да сканираме, ако не са хартиени бюлетини, нали? Тоест това е връзката. И в Преходните разпоредби ние предлагаме това да е от местните избори нататък. Тоест този текст не искам да го намесвате в предложенията на колегите от БСП, нито в редакциите на колегите от ГЕРБ. Това е относително самостоятелно и свързано с оптичните сканиращи устройства предложение.

А Вие се засегнахте, че сте манипулаторът на залата? Заповядайте – заповядайте, да. Разбирам, трябваше да изясня за какво е засегнат. Благодаря, господин Председател. Аз може би да взема двойно лично обяснение като повод. Аз не съм се нарекъл манипулатор, Вие ме нарекохте така, така, но би трябвало по тази логика да поискам процедура по начина на водене. Това, което исках да кажа, е, че аз не манипулирам, това са фактите. От една страна се искат машини, които броят бюлетините, от друга страна се иска изцяло хартиено, от трета страна се демонстрира, се демонстрира, че се дава възможност да гласуват и по двата начина – демократично. В тази връзка се получава едно наслагване на предложения и една невъзможност реално зрителите и българските граждани да разберат по какъв начин искаме те да гласуват,

процедура по начина на водене. шум и реплики от ДПС.) Господин Хамид Хамид каза, че иска машинно броене, а миналата година заявява в тази зала категорично: „Ще подкрепя, разбира се, машинно гласуване навсякъде и само машинно гласуване.“ Броене или гласуване ще подкрепяме? Моля Ви се, решете. Благодаря. наблюдаваме един нов жанр в правоприлагането на нашия Правилник – нещо като второ първо гласуване на законопроект. Обсъждаме по същество, в цялостен вид Законопроекта, с всичките му теми, а ние все още сме на заглавието на Законопроекта.

В тази връзка нека да се придържаме към предмета на разискванията, а разискванията са по отношение на заглавието. За обсъждане на заглавието на Законопроекта на второ гласуване

Нека да се опитаме да се придържаме към обсъждания въпрос, а именно заглавието на Законопроекта. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Василев. Господин Заместник-председател на Народното събрание, по начина на водене. Вие си позволихте да кажете, че се обсъжда Законопроектът, все едно се обсъжда за първо четене. Предполагам, че сте запознат с Доклада на Правната комисия за проведените дискусии в Правната комисия за второ четене на Закона и там ще видите, че, бих казал, над 95% от предложенията, които са направени и които се докладват в момента, нямат нищо общо с това, което беше внесено за обсъждане за първо четене. Така че може би, ако искаме да спазваме Правилника напълно, да върнем Законопроекта на първо четене с всички тези предложения в него, в това число може би оттеглени, неоттеглени от част от колегите, да си направим двуседмичното обществено обсъждане, което е необходимо, преди да бъде внесен Законопроектът за първо четене в Правната комисия, да си направим след това гледане в залата на първо четене, да си спазим правилата, за да не трябва сега да се обсъжда по същество, а да може да се обсъждат конкретни текстове. Но когато тези конкретни текстове са се появили между първо и второ четене и сменят същността на предложените промени в Законопроекта, няма как това обсъждане да не се случи. Ако не искате да е на заглавието, предложете в кой член да се случи. (Ръкопляскания Само ще обърна внимание. Съгласно чл. 81, ал. 1 Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Ние сме в третата хипотеза – обсъждаме текст по текст наименованието на Законопроекта. При второ гласуване се обсъждат само предложения на народните представители, постъпили по реда на чл. 80, както и предложение на Водещата комисия, включени в Доклада ѝ. Госпожо Атанасова, заповядайте. Заповядайте за обратно предложение, да изчерпим и процедурата за отлагане на разискванията.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 че не са запознати, не са имали достатъчно време да се запознаят с теми и проблеми. Но ние, уважаеми господин Председател, тук от тази трибуна ползваме конкретни факти и аз от тази гледна точка разбирам и напрежението, и притеснението, и всичко онова, което възбужда разглеждането на отмяната на машинациите с тези машини, които ги посочваме с конкретни факти. Това напрежение, което се създава в ПП и ПП и в ДБ, за мен е разбираемо, но ние, за да тръгнем да правим предложения, сме изследвали конкретни факти. Затова, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз правя обратно процедурно предложение

Направено е предложение за отлагане на разискванията по въпрос от обсъждания законопроект, а не по принцип. Но тъй като ние не сме стигнали до обсъждания член или параграф, няма как да подложим това на гласуване, освен ако не искате предложение за отлагане на разискванията изобщо. Процедурата беше отлагане на разискванията по тема, до която не сме стигнали, а именно за машини и така нататък. Затова няма как да подложа това нещо на гласуване. Госпожо Атанасова, Тоест Вие искате общо отлагане на разискванията по целия законопроект? В друг смисъл беше Вашето предложение. Моля, режим на гласуване.

народни представители: за 88, против 122, въздържали се няма. Предложението не е прието. Прегласуване. Режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, повече от три часа и половина водим дебат по заглавието на Законопроекта. В този смисъл дори се чуха недопустими по своя смисъл и отношение към заглавието на Законопроекта изказвания. Затова правя процедурно предложение

за прекратяване на дебатите изобщо, но заглавието на Законопроекта е ясно на всички, още повече че имаше редица редакционни академични предложения и предлагам да преминем към тяхното гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Обратно предложение. Господин Минчев, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз правя обратно предложение – да продължим с дискусията по заглавието на Законопроекта. Както е добре известно, по заглавието се правят политическите изказвания, включително на второ четене. Няма да напомням как беше на бюджета февруари месец, когато един ден говорихме по заглавието, но действително се правят политическите изказвания, именно докато се дискутира заглавието. Освен това дори все пак да гласуваме и мнозинството да надделее чрез гласуване, моля все пак да се има предвид, че сме подали писмена заявка с желаещи за изказване и независимо от резултата, да бъде дадена възможност на всички, които вече са изявили писмено желание да се изкажат, да го направят от парламентарната трибуна. Още повече че и в предходното Четиридесет и седмо народно събрание сме го правили именно по този начин и дори точно по този начин на госпожа Атанасова всъщност съм давал и думата за това. Благодаря много.

Първо, че имаме записани хора да се изкажат, които имат редакционни предложения по заглавието. Второ, госпожа Атанасова си направи политическото изказване

По процедура има направено предложение за прекратяване на разискването. Моля, режим на гласуване.

представители: за 101, против 112, въздържали се няма. Предложението не е прието. Режим на прегласуване.

Колеги, много бурна реакция. Спокойно. Уважаеми български граждани, въпросът с обсъждането и приемането на поправки в Изборния кодекс не е просто юридически въпрос, а голям политически въпрос въпрос за политическата стабилност на България в този ключов момент, въпрос за правата на българските граждани и демокрацията, въпрос за правовата държава и законността, за политическата отговорност, за справедливостта и доверието. Колега, още не съм се изказала и Вие ми искате реплика? (Шум и реплики.) Похвално. Добре се учите. Бързо младите вървите напред. И така, искам по тези няколко ключови политически въпроса да говоря. Уважаеми български граждани, за нашите бивши партньори от „Продължаваме Промяната“ въпросът за Изборния кодекс се превърна във въпрос за стабилността и сигурността на България в следващите месеци и години, като беше поставен като ултиматум: ако БСП не си изтегли Законопроекта, няма да има преговори за правителство, или пък, ако Законопроектът мине, няма да предлагаме правителство на малцинството.

Щях да се радвам, ако имаше такъв наплив на трибуната, не само тук, а и в Комисията, щях да се радвам, ако бяхте организирали протести, уважаеми партньори, социални партньори, когато не мина минималната заплата от 850 лв. в Тристранния съвет, или пък да Ви питам защо с Вашите гласове беше отхвърлен Законът за социалните помощи на деца за 300 лв., или реформите в пенсионната система… (Шум и реплики.) Да, в Социалната комисия. Къде изчезна социалният и антикорупционният облик и изведнъж смисълът на съществуването на партиите и бъдещето на държавата се превърнаха в едни машини и флашки? Първи въпрос. Уважаеми български граждани, искам да Ви информирам нещо, да припомня нещо. В предишния парламент, когато бяхме партньори с „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, ние от БСП внесохме същия закон – 15 юли 2022-а. Тогава нямаше никаква истерична реакция от нашите партньори, точно обратно. Поставих въпроса на Министерския съвет пред министър-председателя Кирил Петков. Още тогава, с притеснение, че нещо се случва, че трябва да обмислим промени в Изборния кодекс. Той извика господин Божанов от „Демократична България“ и разговаряхме – нормално и колегиално, че има проблем. Внесохме Законопроект, нито дума на офанзива срещу него, даже и не участвахте в дебата в Правната комисия. В нашия разговор в Министерския съвет – споделям го, защото не е бил в ничии апартамент, или в заведение, попитах директно: „Господин Божанов, защото той разбира, безспорно е професионалист, има ли теоретична възможност дори да се манипулират машините?“ И отговорът беше „Да“.

и тази партия поставя един въпрос принципно, тя не е статукво, но когато вече не управляваш и си извън властта и същата партия постави същия въпрос също толкова принципно, тя вече е статукво и се е върнала в миналото, в Средновековието. Е, що за политика е това, ми е вторият въпрос? Трето, за правата на гражданите и демокрацията. Най-демократичните партии, тези, които най-много се борят за правата на гражданите, пренебрегват мнението на 47% от българските граждани, които искат хартия – 47 искат хартия, 48 искат машина. Е, нека демократично да им дадем и двете. Посягате на правовата държава и на законността в храма на законността – Народното събрание, с искането БСП да си изтегли Законопроекта. Вие сте нови и още може би нямате опит и не ги разбирате, но „Демократична България“, как може да искате изтегляне на Законопроект на второ четене, след като знаете, че не може, нямаме право по закон. И една седмица облъчвате обществото: БСП да си изтегли Законопроекта, БСП да…, знаейки, че не може. Може с решение на Събранието, на всички ни, но една партия, ако си изтегли Законопроекта, Вие искате от нас да нарушим законите на държавата само защото имате капризи да се изтегли законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Уважаеми български граждани, внушава Ви се в продължение на една седмица и повече, че първото решение на Народното събрание било Изборният кодекс – първият закон, че БСП е отстъпила от социалните си ангажименти и е внесла Изборния закон, защото иска да манипулира вота Ви. Първо, че БСП внесе 12 социални закона, но това го оставям настрана, но… (Шум Но да припомня, че първите решения на Народното събрание, които по силата на Решение на Конституционния съд са закони, решенията на Народното събрание са равни за закон Решение № 9 на Конституционния съд, та първите закони бяха: оръжие за Украйна, самолети – едни, втори, еврозона… Коалицията на войната беше първа, а не Коалицията на хартията, и тя беше между Промяната и статуквото – ГЕРБ и ДПС. Да сте ни чули ние да ги нападнем, да ги обидим, да използваме епитетите, които те сега използват срещу БСП? Не! Защото политика с епитети не се прави, и с процедури, уважаеми колеги, не се прави. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Политиката е нещо много по-голямо от обиди и процедури. И сега чух нещо, което също е впечатляващо. Колега от „Продължаваме Промяната“ каза, че участието на партиите в секционните комисии не е гаранция, че те ще проверяват правилно – чуйте защо защото има партии, които нямат достатъчно хора в страната, за да си попълнят секционните комисии. Секционните комисии са – 12 хиляди ли са, нека някой да ми помогне, около 12 и нещо.

защо БСП, която е настоявала за смесено гласуване, за машинно гласуване си промени мнението? Не защото обслужваме статуквото и искаме да Ви откраднем гласовете, уважаеми български граждани, поради три причини и имам три въпроса – към цяла България, към институциите и към българските граждани. Някой да излезе да ми каже: защо излиза този надпис на машините „Дневникът е подправен“ – първи въпрос, но да ми го обясни експертно не да ми казва… Някой разбирач да дойде и да каже какво значи това „Дневникът е подправен“? Втори въпрос, някой да излезе и да обясни защо въпреки решението на Централната избирателна комисия 100% секционните комисии да ѝ отчетат преброяване на квитанциите от машините и да дадат и машинния протокол и ЦИК трябва да обобщи има ли разлика между машинния протокол и между разписките от машината, нали така, 100% в цялата страна това трябваше да се случи? Изборите бяха на 2-ри, каква дата сме днес? Вторият ми въпрос е: защо Централната избирателна комисия още не е излязла с официални данни и с официален доклад има ли разминаване? Защо месец и половина по-късно нямаме информация от ЦИК? И третият ми въпрос е: някой, който разбира, да излезе и да ни обясни какво значи ето това Снабдили сме се с протоколи, официални документи, които показват: машинно гласуване, отчело 166 гласа, протокол на преброяване, отчел 168 гласа? Три. Втори протокол – от Габрово, машина отчела 227, намерени 229. Официален документ. Трети протокол – Благоевград. Машина отчела 264, протокол 261.

А 60 хиляди гласа знаете ли какво е? Почти една парламентарна група. Когато някой смислен, разумен експерт излезе и ни обясни, и ми отговори на тези три въпроса, готови сме да го изслушаме, да го поканим и да ни каже. Та нашата битка е за справедливо отчитане на гласовете, за право и свобода на избор всеки да гласува, както иска, за контрол върху това гласуване и тук да седят хората, които наистина е избрал българският народ, а не ги е избрал онзи, който разнася флашките и натиска кодовете. (Ръкопляскания успеваемост в преодоляване на времето. Понеже имам много постъпили искания за реплики, за да разнообразявам парламентарните групи: първа реплика – Асен Василев от „Продължаваме Промяната“, втора реплика – Мустафа Карадайъ от ДПС, трета реплика –

Госпожо Нинова, нашата опозиция срещу връщането на хартията не е от това Народно събрание, а от миналото. Много добре си спомняте. И тогава имахме същия разговор, и тогава не мина Изборният кодекс на БСП, съответно не влязохме във всички тези проблеми. Искам да Ви прочета чл. 82 от Правилника: „Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първо четене, а след това с решение на Народното събрание.“ Ако има мнозинство, което иска да гласува правителство, ще има мнозинство и за оттегляне – решение на Народното събрание по Ваше искане за оттегляне, но явно Вие четете всичко наполовина, в това число и условията, които ние вчера поставихме. Изборният кодекс беше едното, всичките други бяха свързани със: да се приеме социален пакет, да се приеме бизнес пакет, да се приеме решение на Народното събрание, което да задължи правителството да вкара бюджет, така че всички тези социални политики да могат да се случат. Даже този орязан закон за продължаване на текущия бюджет вече две седмици отлежава и не влиза тук за първо четене, не за второ. Ние сме на второ четене на Изборния кодекс, преди да сме направили първо четене на Закона за удължаване на бюджета. Това са Вашите приоритети, които Вие налагате заедно с ГЕРБ и ДПС.

от ПП и ДБ са знаели за възможността за фалшификации, машинации по време на гласуването, защото, ако правилно Вас съм Ви разбрал, сега вече мога да си обясня и защо са получени такива гласове и защо е тази истерия тук в тази зала от ПП, и защо са онези протести и онова налагане на този вариант на гласуване, защото в единия от протоколите, уважаеми госпожи и господа народни представители, бонусът е за ПП, а в другия протокол, уважаеми колеги, е ощетена ГЕРБ-СДС в разминаванията в гласовете. Ако правилно съм Ви разбрал, това са резултатите в тези протоколи, които са отпечатани от сайта на Централната избирателна комисия. Госпожо Нинова, Вие сте права, може би трябва да се координираме – и ние имаме повече от десетина примера, сега говоря за два, мога да говоря още за доста такива примери. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Всички в тази зала, а и извън нея, знаем, че изборното право е основно конституционно право. И понеже, госпожо Нинова, Вие попитахте: „Какво се случва тук с борбата с корупцията, къде са нашите мерки в тази посока?“ Ами няма по-сериозна антикорупционна мярка от машинното гласуване. Всички в България знаят, че организираните престъпни групи по време на избори са пандемия, и то именно през тези схеми с корпоративен вот, с купен вот, с всякакви там други такъв тип организации. Когато в миналото Народно събрание тук имаше изобилие от парламентарни въпроси към тогавашния министър на вътрешните работи всичко стана когато се направи някакъв опит да бъдат пресечени тези организирани престъпни групи, тук имаше вой срещу Бойко Рашков. Вие нали тогава Така че връщането на хартиеното гласуване е връщане към организираната престъпност, която иска да си открадне за пореден път изборите в България. Благодаря Ви.

господин Василев, който казва, че в предишния мандат на нашето правителство са били против и сме разговаряли по тази тема. Да Ви кажа как разговаряхме: „Добре, ще въведем хартиената бюлетина, ама дайте да го направим за над 60-годишните, за да можете Вие да си приберете Вашия електорат, понеже е по-възрастен.“

че нашата битка не е за избирателите на БСП, а за демокрацията и за справедливото право на избор и свободно право на избор (шум и реплики), и отказахме да променим Кодекса така, че да създадем облекчения само на възрастните хора и изключения. И им обясних на чист български език: „Това е противоконституционно! По Конституция нямаме право да делим хората по възраст, пол, занятие и раса и ако някога сте си помисляли да нарушавате Конституцията, този път няма как да Ви позволим, уж заради БСП, да го направите отново, за да ни угодите.“

за които научихме от медиите, заради прекратения договор с Газпром, за който научихме от медиите, заради оръжията за Украйна. Това беше големият политически сблъсък между нас, а не кой как да гласува. И сега, имало бизнес-пакет, имало социален пакет и БСП не се грижила и не… Уважаеми господин Василев, думите в политика са едно, а действията са друго. Скъпи българи, гледайте кой какво прави, а не какво Ви лъже!

отнемане на имуществото на онези, които прекарват трафиканти, а полицията ги гони из цяла България и се стрелят, и умират полицаи? Как можахте това да блокирате в Комисията? Не го допуснахте изобщо в дневния ред с Вашите гласове, на „Демократична България“ и на ВЪЗРАЖДАНЕ. Защо бе, хора? Какво лошо има тук – да наложим драконовски закони и после да контролираме дали ги изпълняват МВР, граничари и така нататък?! Дали са знаели или не? Знаели са колегите, но тогава нямаше истерия. Сега изведнъж по същата тема, по същия въпрос… Последно само и на господин Атанасов да кажа: Вашето изказване е в подкрепа на това, което аз казах. Не е реплика. Защото когато МВР си е на мястото и с машини, и с хартия може да се ограничи купуването на гласове. Ние сега можем да спорим с „Продължаваме Промяната“, но Бойко Рашков има безспорната заслуга на последните избори да се ограничи драстично злоупотребата и купуването на гласове. Ние сме открити и честни хора и го казваме, ето го, той седи пред нас: когато се вземат мерки, може да се ограничи. Не машините ще спрат едното или другото, не хартията, а всички онези институции, които контролират този процес.

Самото споменаване не е задължително засягане. БОЖИДАР БОЖАНОВ: Това, че в един разговор съм казал, че има теоретична възможност за манипулиране на машините. Искам да уточня нещо. Смятам, че сме големи хора и знаем какво значи управление на риска. Ако някой ме пита има ли възможност да се манипулира хартията, ще кажа да. Ако някой ме попита коя е по-висока – хартията или машината, ще кажа хартията. Затова работата ни е да вземем мерки. Като Министерският съвет тогава трябваше да вземем мерки и взехме. Това, което казвате Вие, че щом има теоретична възможност, значи не трябва да го има. Има ли теоретична възможност да падне този таван над нас? Има. Затова се вземат мерки – ремонти, прегледи, архитектурен дизайн и така нататък. Не казваме: не трябва да има таван, защото може да падне на теория. Нека да влизаме в тези детайли, а да не използваме нещата и да ги превръщаме в черно и бяло. Тъй като тук зададохте и въпрос с картинки, обясних и на първо четене в дебата какво значи съобщението „Дневникът е подправен“ – означава, че флашката е дефектирала и машината е открила това. Няма нищо нередно в това. На другите въпроси. Там се изискват повече детайли именно заради което поискахме комисия, за да обсъдим тези детайли. Вие комисия не искахте и сега на второ четене се вадят някакви разпечатки и се казва: обяснете това. Искаме да го обясним, но не от трибуната с политически разговор. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Божанов. Господин Петков за лично обяснение. Уважаеми депутати, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Нинова, Вие много добре знаете, че когато водихме този разговор, имаше депутати от Вашата партия в миналия парламент, които казаха: „Хартиената бюлетина е злоупотреба. Хартиената бюлетина е кражба на вота на българските граждани. Хартиената бюлетина е предпоставката за корупция.“ Точно тогава ние знаехме много добре, че това Ваше предложение не може да мине заради хора със съвест във Вашата парламентарна група. Едновременно с това ние знаем, че и в момента има такива хора във Вашата група, но Вие задушавате гласа на тези хора, за да не могат да се противопоставят срещу тази явна кражба на демократичния вот на българските граждани. Госпожо Нинова, Вие имахте шанс да направите БСП една модерна лява партия. Вие направихте стъпки в тази посока, които ние тогава уважихме. Но, госпожо Нинова, ако си правим цитати – кой какво е казал, Вие много добре знаете – в тази сграда някой каза: „Ще гласувам с ДПС и с ГЕРБ, и дори с дявола, ако това ще ми донесе още 15 депутата.“

Уважаеми колеги, освен с процедури и с лъжи политика не се прави. Вече свикнахме няколко пъти да чуваме такива от бившите колеги от „Продължаваме Промяната“. Никой и никога не е чувал тук думите: ще гласувам и с дялова, за да имам 15 депутати повече. Няма как да чуе такова нещо от нас. Но очевидно БСП представлява интерес за партии, икономически кръгове, политически личности, олигархични. И става все по-интересно. Все в БСП сте се огледали – какви депутати има, с какво мнение са, дали им се потиска гласът и така нататък. Хората преценяват дали хората от БСП не са най свободните и демократичните и ходят по всички медии и си казват свободно мнението. Аз да Ви питам двамата на първия ред: когато единият гласува за самолетите, а другият против, това не е ли проблем във Вашата група? Да питам ДБ, които са се огледали в БСП: когато си изключвате членове на партията и Ви напускат, и се разпадате, пак говорите за БСП? Погледнете си Вашите парламентарни групи и Вашите партии. Ние сме свикнали – аз като председател съм свикнала, шест години някой да се опитва да ми овладее парламентарната група и да ни разбие партията и отвътре, и отвън, но още не е успял. Много по опасни от Вас хора са го правили и тук има едни вдясно, и да не казвам къде другаде има. Много хора са се опитвали. Недейте и Вие – аматьори сте в тази посока.

весело. Господин Председател, аз се обръщам към Вас: господин Атанасов се опита тук да прави изказване и внушение по адрес на някои милиционерски похвати или да подкрепя закононарушения и разбирам защо в „Демократична България“ изпадат в такава ситуация. За мен е разбираемо, защото това пък е един друг протокол – пак от сайта на Централната избирателна комисия (Показва документ.) Чета в разпределението на гласовете само. Трябваше да му припомните… да му припомним на господин Атанасов какви са му мотивите. Ето я процедурата – в разписките разпределението на гласовете „Демократична България“ с думи „седем“, с цифри „7“. Електронният вот

Моля да припомните на залата контекстуално с какво бяхте засегнат. Госпожа Нинова каза, че сме били аматьори в разцеплението на групата на БСП. Госпожо Нинова, въобще не ни интересува групата на БСП –какви вътрешни процеси текат. Това, което видяхте при нас, е, че всеки може да гласува с глава на раменете си и никой не е наказан за този си вот за изразеното мнение, е истинската демокрация. Това, което ние виждаме в БСП, е, че всеки момент, в който някой изрази различно мнение, Вие му вземате главата. (Възгласи от „Продължаваме Промяната“: Госпожо Атанасова, за процедура? Господин Свиленски, заповядайте по начина на водене.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Позволихте, господин Председател, в две от изказванията на господин Атанас Атанасов и на господин Кирил Петков да се говори за, цитирам: „Организираната престъпност гласува с бюлетини“ и „Гласуването с бюлетини е явна кражба на вот.“ Господин Председател, моля да напомняте на двамата господа, че в настоящия действащ Изборен кодекс всички гласоподаватели в секции под 300 избиратели гласуват без машина. Те обявиха – господин Атанасов и господин Петков, хиляди, милиони български граждани в организирана престъпност и че са крадци на вот. Това е недопустимо безобразие спрямо българските граждани, които гласуват.

Господин Председател, репликата ми е към Вас по начина на водене във връзка с на практика изказването на господин Карадайъ. Първо, той взе думата за процедура и се изказа по същество. Вторият проблем в това изказване беше, че направи абсолютно некоректно внушение на база на очевидна фактическа грешка в преброяването от секционната комисия. (Шум и реплики.) Така че призовавам да не използваме такива внушения,

Не следяхте какво каза господин Божанов, няма да припомням. Следващи изказвания?

Моля Ви, в рамките на около минута, за да направя съобщението за парламентарния контрол. ИВАН ЧЕНЧЕВ: Добре, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, съвсем накратко правя процедура по прекратяване на дебатите по първа точка.

(Продължаваме Промяната): Господин Заместник-председател на парламента, Вие може би не сте били в залата, но имаше направено предложение от парламентарната група на ГЕРБ точно същото, то беше гласувано, беше прегласувано и беше отхвърлено. Точно за прекратяването на дебата по този член. (Шум и реплики.) Така че е недопустимо второ предложение по същата тема. Благодаря Всяка процедура подлежи на гласуване, така че подлагам на гласуване прекратяването на разискванията по заглавието. Режим на гласуване.

Благодаря, господин Председател. Само исках да Ви коригирам, на първо място, че не е била процедурата за прекратяване на разискванията по целия кодекс, защото тя няма и как да бъде така. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Няма как. Естествено, че процедурата за прекратяване на разискванията може да е само по дебата, който е по докладваните текстове, който в случая беше по заглавието на Законопроекта. Това е едно. На второ място,

И не беше коректно. Това е най малкото, което може да се каже по темата, защото залата отхвърли искането за прекратяване на дебата и едно изказване по късно с хората, които гласуваха против, прекрати дебата. И все пак ще се върна на процедурата си от преди половин час, а именно записаните вече за изказване да имат възможността да се изкажат и след прекратяването на дебата, което очевидно ще бъде, когато продължим с разглеждането на Изборния кодекс. Благодаря. ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване заглавието на Законопроекта.

Заповядайте за процедурата, тъй или иначе Вашата процедура легитимира да приключим по-късно. Така че, заповядайте. забавихме началото на заседанието. Имаше почивка, която беше обявена от председателстващия тогава – като такава, в размер на 15 минути. Заседанието се удължава с това време, съответно времето е удължено до 14,15 ч. Ние вече се намираме извън времето на това пленарно заседание и всяко гласуване би било нелегитимно като такова. Неведнъж и Вашата парламентарна група, и парламентарната група на ДПС са правили идентични възражения в Четиридесет Отделно от това, господин Председател, ние сме Ви връчили списък с имена, които искат да се изкажат, колеги, които искат да направят своите изказвания. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ имаше едно-единствено изказване, едно-единствено изказване. Ще продължаваме ли по този начин да газим парламентаризма, да не даваме възможност за развитие на адекватен и качествен дебат? Ще се прекратяват дебатите тук със силата на мнозинството, няма да се дава думата на народните представители. Това ли искаме, господин Председател? Преди малко видяхте какво се случи, когато не се спазваше Правилникът, когато нямаше толерантност към народните представители, към парламентарните групи. Има очевидно единствено толерантност към коалиционните партньори в хартиената коалиция. Госпожа Нинова се изказа десет минути и половина при ограничение от пет минути. Защо няма толерантност към всички народни представители? Дайте възможност да вземем отношение, да се изкажем и след това да се премине към гласуване.

Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Първо, почивката беше обявена 15 минути, но фактически беше 30, защото в залата… …Вие бяхте в залата и видяхте в колко часа започнахме и е регистрирано, регистрирано е. Важно е в колко часа продължава заседанието и това е регистрирано. Така. Второ, разискванията са прекратени…

Това е цялата процедура. Разискванията са прекратени с гласуване и точно въпросният чл. 50 разрешава, когато има процедурно предложение за прекратяване на разискванията и то се гласува в залата и се приеме, разискванията се прекратяват. След разискванията следва гласуване – дали ще го направим сега или утре, окей, няма никакъв проблем, но не правете процедури, с които излагате агресия без никакво познаване на Правилника. Господин Василев, още не съм завършил, искате процедура. Знаете ли кое е другото, което ще Ви кажа,

И сте се изказвали днес само един народен представител по същество – от Вашата група, и 50, и над 50 процедури. И сега се хващате за времето. (Ръкопляскания от ДПС.) Всички гледат. Всички граждани гледат какво правите.

Уважаеми колеги, позволете ми 30 секунди, макар че може би е нарушение на Правилника. Цял ден, цял ден, цял ден се упражняваме в така наречената злоупотреба с право. (Шум и реплики.) Тогава, когато имаме обективна злоупотреба с право, това е, когато използваме определен инструмент в Правилника за цел обратна на тази, с която той е създаден. Всички тези процедури всъщност в днешния парламентарен ден доведоха до това Народното събрание да не може да приеме може би единственото безспорно нещо в този законопроект (шум и реплики: „Не е „Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Целият ден посветихме на тези безплодни процедури.

Отрицателният вот ще обясните после.

В режим на гласуване сме, ще обясните отрицателния си вот. Няма редакционни, има по същество предложения, които не са обсъдени в Комисията.

За да повишим доверието в изборния процес у българските граждани, трябва да им предложим, на първо място, ясен, разбираем начин – ясен и разбираем законодателен процес, по който се въвеждат тези промени. Това няма да стане при такова състояние на пленарната зала, но то е такова, защото така се развива целият законодателен процес. Няма да стане с обръщане с хастара на приет на първо гласуване законопроект. Няма да стане със среднощни 18-часови заседания, за които само мога да поздравя членовете на Правната комисия, но и да изразя съмнение, че в 8,00 ч. сутринта – на следващия ден – те са били в най-добрата кондиция за промени в законодателството. И на последно място, защото считам, че не може партиите да крият зад смяната на начина, по който се провеждат изборите, неумението си да мотивират българските граждани да отидат до урните! Тези български граждани, които искат да отидат до урните и да изразят своето предпочитание към една или друга партия, няма да бъдат спрени от това дали там има хартия, или машина. Те ще бъдат спрени от неумението на всички нас да ги мотивираме! Ако някоя партия от едни избори до други е паднала от 480 хиляди на 365 хиляди гласа, това не е защото за всички секции над 300